Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Morten Østergaard (RV) har meddelt mig, at han nedlægger sit hverv som medlem af Folketinget pr. 16. juni 2021.

imidlertid er 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds, er han berettiget til at fortsætte som midlertidigt medlem i anledning af den orlov, der den 20. maj 2021 er meddelt Brigitte Klintskov Jerkel (KF), hvilket han har erklæret sig villig til.

Miljø- og Fødevareudvalget har afgivet: Beretning om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til landbrugere. (Beretning nr. 31). Beretningen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Radikale Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at medlem af Folketinget Martin Lidegaard er udpeget som stedfortræder i Lønningsrådet i stedet for medlem af Folketinget Sofie Carsten Nielsen for den resterende del af indeværende funktionsperiode. Den pågældende er herefter valgt.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

jeg skal bede om, at man stille og roligt forlader pladserne, så vi kan få sprittet af. Mødet er hævet.